odbora. I prelazimo na 15. točku dnevnoga reda. To je - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,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 Izvješća sa sjednice odbora primili ste na klupe. Amandman je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja ujedno uzeti riječ? Državni tajnik Danijel Mileta. Izvolite tajniče. Ja bih objasnio za početak zašto je ovaj zakon tražen da se donese po hitnom postupku. To je zato što Poslovnik Hrvatskog sabora, članak 161. kaže da je to moguće napraviti ako se zakon usklađuje sa europskim zakonodavstvom, i to je u ovom slučaju riječ, dakle riječ je o uredbi 1071 Europskog Parlamenta i Vijeća iz 2009. godine gdje se traži, odnosno izrijekom propisuje obaveza osnivanja i vođenja nacionalnog elektroničkog registra prijevoznika, kojima je nadležno tijelo države članice izdalo licencije za obavljanje djelatnosti. Dakle to je osnova zašto ide po hitnom postupku. Mi smo osim toga u ovim izmjenama i dopunama izmijenili, dopunili određene druge stvari, jer je koncept obavljanja djelatnosti cestovnog prometa, odnosno prijevoza bio postavljen u osnovnom tekstu navedenog zakona, a kasnije nekakvim izmjenama i dopunama nije bitno izmijenjen. Bitne izmjene su se odnosile na usklađivanje s Europskom unijom, te tek zadnjom novelom prošle godine prošle godine utvrđeno da se autotaksi prijevoz obavlja na temelju dozvola, umjesto dotadašnjeg sustava koncesija. No i to je napravljeno da bi se usuglasio Zakon o koncesijama sa Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu. Mi smo nadalje u ovim izmjenama i dopunama također utvrdili sadržaj i propisali uvjete obavljanja agencijske djelatnosti u cestovnom prometu. Agencijska djelatnost to je, to su poslovi posredovanja između prijevoznika i samoga klijenta. Nadalje tu smo utvrdili i nadležnost Hrvatskih cesta za izdavanje dozvola stranim prijevoznicima za obavljanje izvanrednih prijevoza tereta, naravno na području Republike Hrvatske, te smo oslobodili taksi prijevoznike koji se već 5 godina bave tom djelatnošću, od polaganja stručnog ispita. Naravno čim smo uveli i sadržaj i propisali uvjete obavljanja agencijske djelatnosti, tu smo odredili nekakve i prekršajne odredbe. I zadnje što je vezano za ove izmjene i dopune, to su da su pojedini instituti, točnije izričaji u postojećem zakonu malo bolje definirani da ne bi dolazilo do nekakvih pogrešnih tumačenja. Kod samoga registra ono što je isto bitno, da je potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u proračunu Republike Hrvatske u iznosu od 800 tisuća radi same uspostave toga i učinkovitog funkcioniranja toga informatičkog sustava, a kako on zahtijeva određeno vrijeme sam hitni postupak je li je nužan jer je potrebno određeno vrijeme da bi se oformio i profunkcionirao kako treba, tu je potrebna baza, uspostavljanja baze podataka i edukacije djelatnika i tako, a mi imamo određene obveze prema europskoj zajednici. Ja sad ne znam koliko detaljno da dalje idem po pojedinim člancima izmjena i dopuna. Vi ste dobili sve tu saborske klupe. Ovo što sam rekao je nekakva osnova za ove izmjene i dopune, pa to bi bilo za sada sve od mene. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Prelazimo onda na raspravu po klubovima. U ime Kluba zastupnika HSS-a, uvažena zastupnica Marijana Petir. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, zastupnice i zastupnici. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržat će Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, koji je sjedišni propis u području cestovnog prijevoza, kojim su uređeni uvjeti i način obavljanja djelatnosti prijevoza putnika i tereta u cestovnom prometu. Analiza postojećeg stanja u području cestovnog prijevoza i pitanja koja se javljaju u praktičnoj primjeni Zakona o prijevozu u cestovnom prometu upućuju na potrebu daljnje dogradnje važećih zakonskih rješenja. Osim navedenog nužno je nastaviti proces usklađivanja sa propisima Europske unije, što se čini i donošenjem ovih izmjena i dopuna zakona, usklađivanjem sa uredbom EZ broj 1071/2009. Europskog Parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. godine. Ovim zakonom predlaže se uređivanje i sljedećih osnovnih pitanja. Propisuje se osnivanje registra prijevoznika, odnosno jedinstvene nacionalne evidencije prijevoznika, koju u elektroničkom obliku vodi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, čime se s jedne strane omogućava sustavno evidentiranje svih relevantnih podataka o prijevoznicima i izdanim licencama i povećava efikasnost u radu kako ministarstva nadležnog za promet, tako i nadležnih ureda državne uprave u županijama, s druge strane usklađuje se Zakon o prijevozu u cestovnom prometu sa propisima To je izuzetno važno jer će se konačno znati koliko je domaćih prijevoznika po gradovima i po županijama, a ono što bi voljeli znati je također koliko domaćih prijevoznika radi na gradnji cesta i autocesta u Hrvatskoj, i što se može učiniti da domaći prijevoznici budu angažirani na na tim projektima, a ne oni koji dolaze iz nekih drugih država. Zakonom se također utvrđuje sadržaj i propisuju se uvjeti obavljanja agencije djelatnosti u cestovnom po čime se razumijevaju poslovi posredovanja pri zapošljavanju prijevozničkih kapaciteta, odnosno ugovaranje prijevozničkog posla između prijevoznika i naručitelja prijevoza. Obzirom da ova djelatnost nije regulirana postojećim propisima koji uređuju područje cestovnog prijevoza, pa se na nju primjenjuju samo opći propisi o obaveznim odnosima što nije dovoljno. lokalne samouprave da propisom kojim uređuju obavljanje autotaksi prijevoza na svom području utvrde cijenu takvog prijevoza, te da istim propisom mogu utvrditi mjerila na temelju kojih će odrediti broj autotaksi prijevoznika i vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz na njihovom području. S obzirom da je jedinicama lokalne samouprave dano u nadležnost donošenje propisa kojim će se urediti obavljanje autotaksi prijevoza, nas zanima ako nam možete pojasniti kako će se određivati broj autotaksi prijevoznika. Da li autotaksi prijevoznici registrirani u jednom gradu mogu obavljati djelatnost u drugom gradu, a što je važno zbog konkurentnosti, odnosno jeftinije cijene za građane. Također želim tu istaknuti problem autotaksi vozila koje imaju jedno plus osam sjedala, koja bi trebala biti registrirana kao linijski prijevoz, odnosno kao prijevoznička tvrtka, a koriste se kao autotaksi vozilo. Taj problem je izražen u manjim sredinama, gdje se registriraju u jednoj jedinici lokalne samouprave, obavljaju usluge po cijeloj županiji, a nema odgovarajuće mogućnosti kontrole nad radom takvih vozila, pa evo ako državni tajniče mi možete malo u tom dijelu dati odgovore. Također ovim zakonom se oslobađaju obaveze polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza, one osobe koje do dana stupanja ovog zakona na snagu imaju najmanje pet godina radnog iskustva u obavljanju auto taxi prijevoza i prolongira se rok polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti osoba koje su prema odredbama ranijih propisa bile u obavezi navedeni ispit položiti do 10. lipnja 2010. godine što svakako podržavamo. Propisuju se i prekršajne kazne za obavljanje agencijske djelatnosti bez licence, povećava se iznos novčane kazne propisane za stranog prijevoznika koji prijevoz tereta u Republici Hrvatskoj obavlja bez dozvole. Utvrđuje se također i nadležnost Hrvatskih cesta za izdavanje dozvola stranim prijevoznicima za obavljanje izvanrednih prijevoza tereta u prometu na cestama Republike Hrvatske obzirom da Hrvatske ceste obavljaju stručne poslove pri utvrđivanju pri utvrđivanju relevantnih podataka prije izdavanja spomenute dozvole kao i poslove kontrole izvanrednih prijevoza prema važećim propisima izdaju dozvole za izvanredni prijevoz domaćim prijevoznicima. Postojeći Zakon o prijevozu u cestovnom prometu ne poznaje pojam lokalnog prijevoza putnika te regulaciju takvog oblika prijevoza prepušta Zakonu o komunalnom gospodarstvu čije odredbe ne uređuju opći režim obavljanja ove djelatnosti što je dovodilo do nejasnoća i prijepora u primjeni propisa. Ovim prijedlogom zakona nedvojbeno se definira ova vrsta prijevoza člankom 1. predmetnog zakona kao prijevoz unutar područja jedinica lokalne samouprave koji se uređuje sukladno ovom zakonu i propisima o komunalnom gospodarstvu. Temeljem iznijetog smatramo u klubu HSS-a Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o prijevozu u cestovnom prometu kvalitetnim prijedlogom koji će u mnogim svojim segmentima regulirati također također i auto taxi prijevoz, omogućiti agencijsku djelatnost u cestovnom prometu u cilju posredovanja kod zapošljavanja prijevoznih kapaciteta prijevoznika te omogućiti stvaranje registra prijevoznika kao jedinstvene nacionalne evidencije prijevoznika u elektroničkom obliku. Mi u klubu HSS-a ćemo podržati predloženi tekst izmjena i dopuna i dopuna Zakona u cestovnom prometu a obzirom da nam je izuzetno stalo i do toga da se taj cestovni promet koliko je god moguće odvija u skladu sa najvišim standardima zaštite okoliša želimo i sa ove govornice pohvaliti napore koje ulažu u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture koji evo već drugu godinu za redom provode program smanjenja negativnog utjecaja prometa na okoliš. Osnovni cilj tog programa za koji je i raspisan natječaj pa evo pozivam sve prijevoznike da se na taj natječaj jave jer je riječ o smanjenju emisija štetnih plinova i smanjenju razine buke cestovnih motornih vozila. A također su predviđa i poprilično izdašna sredstva. Dakle, riječ je o 35 milijuna kuna u 2010. godini. Sredstva u iznosu od 70 tisuća kuna po vozilu dodjeljivat će se malim i srednjim poduzetnicima a do 50 tisuća kuna po vozilu velikim poduzetnicima koji su do dana podnošenja ponude temeljem ovog raspisanog natječaja nabavili vozilo standarda euro 5 i izvršili zamjenu svog starog ekološki neprihvatljivog vozila sa ovim novim. Pri tome svaki licencirani prijevoznik može temeljem ovog natječaja podnijeti zahtjev za dodjelu sredstava za zamjenu najviše pet vozila. Smatramo da ovaj program bitno doprinosi i povećanju sigurnosti prometovanja na cestama ali isto tako da doprinosi i zaštiti okoliša i da je važan u kontekstu zaštite zraka i ublažavanja klimatskih promjena. Stoga evo mi u klubu HSS-a podržavamo i ovaj zakon i program koji sam navela i pozivamo prijevoznike da se uključe u taj program. Hvala lijepo. Hvala lijepo. U ime kluba Hrvatske demokratske zajednice Živko Nenadić. Kolega Nenadić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu uređeni su uvjeti i način obavljanja djelatnosti prijevoza putnika i tereta u cestovnom prometu. Budući je nužno postojeći zakon uskladiti s uredbom Europske unije od 21. listopada 2009. a koja nalaže svim državama članicama ustrojavanje i vođenje nacionalnog elektroničkog registra prijevoznika Vlada Republike Hrvatske koristeći proceduru izmjene predlaže još neka poboljšanja i pojašnjenja pojedinih zakonskih odredbi što je praksa pokazala potrebitim. Dakle, po hitnom postupku predlaže se osnivanje ovom izmjenom, osniva se registar prijevoznika kao jedinstvena nacionalna evidencija prijevoznika koju u elektroničkom obliku vodi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Najvažniji podaci iz te evidencije su javni, kao na primjer naziv izdavanja licencije, naziv sjedišta ili prebivalište i matični broj prijevoznika, ime osobe odgovorne za prijevoz, datum izdavanja kao i datum isteka licencije, vrsta javnog prijevoza itd. Također se utvrđuje sadržaj i propisuju uvjeti obavljanja agencijske djelatnosti u cestovnom prometu a to su poslovi posredovanja kod zapošljavanja prijevoznih kapaciteta prijevoznika u ime i za račun prijevoznika. Naravno, to može biti pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu ima naravno licenciju naravno za tu djelatnost. Dakako da su propisani i uvjeti za dobivanje licencije kako prostorni tako i financijski što je vrlo bitno u smislu osiguranja od moguće štete koju bi napravila prijevozniku, naručitelju prijevoza ili trećoj osobi licencirana osoba bila ona pravna ili fizička. Pored ovih najvažnijih izmjena a s ciljem boljeg funkcioniranja ovlašćuju se jedinice lokalne samouprave da svojim propisom utvrde cijenu i mjerila na temelju kojih će se vršiti auto taxi prijevoz na njihovom području. Također se utvrđuje nadležnost Hrvatskih cesta za izdavanje dozvola stranim prijevoznicima za obavljanje izvanrednih prijevoza tereta u prometu na cestama Republike Hrvatske. Taksisti koji obavljaju auto taxi prijevoz dulje od pet godina nisu dužni polagati ispit o stručnoj osposobljenosti a za one koji trebaju polagati taj ispit prolongira se rok. I da bi to što bolje funkcioniralo propisuju se i prekršajne kazne za prekršitelje zakona. podržava u svemu i ove izmjene koje se usklađuju sa direktivama Europske unije a dakako i ove prijedloge izmjena koje poboljšavanju stanje u životu na terenu. Hvala. Hvala lijepo. Na redu je uvažena kolegica Danica Hursa u ime kluba HNS-a, HSU-a. Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodo predlagatelji, kolegice i kolege. Ovim se prijedlogom zakona nastavlja usklađivanje našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom a i analiza postojećeg stanja u području cestovnog prometa nalaže doradu važećeg zakona. Stoga se po prijedlogu dopuna zakona propisuje osnivanje registra prijevoznika, odnosno jedinstvene nacionalne evidencije prijevoznika u elektroničkom obliku. Radi se o jedinstvenoj nacionalnoj bazi podataka prijevoznika koja sadrži osnovne podatke o prijevoznicima. Uz činjenicu da postoji praktična potreba za formiranjem i ažurnim vođenjem takve evidencije, izravna obveza osnivanja spomenutog registra proizlazi iz dokumenta Europske uz podatke iz evidencija o izdanim licencijama za unutarnji i međunarodni cestovni prijevoz prikupljaju i vode podaci o imenima i prezimenima osoba odgovornih za prijevoz, te podaci o vrsti i broju kaznenih djela i prekršaja odnosno pravomoćne presude te kaznenopravne odnosno prekršajno pravne sankcije koje su izrečene prijevozniku i osobi odgovornoj za prijevoz. Registar prijevoznika je apsolutno bilo nužno donijeti što prije, jer bez njega je nemoguće imati pravu sliku stanja o hrvatskim cestovnim prijevoznicima. Posebno je to izraženo kod prijevoznika koji se bave isključivo domaćim prijevozom. Dalje se po prijedlogu izmjena utvrđuje sadržaj i propisuju uvjeti obavljanja agencije djelatnosti u cestovnom prometu. Izmjenama zakona kao što sam rekla predlaže se uređenje agencijske djelatnosti u području cestovnog prometa pod čime se razumijeva ugovaranje prijevozničkog posla između prijevoznika i naručitelja prijevoza. Ta djelatnost nije regulirana postojećim propisima koji uređuju područje cestovnog prijevoza, pa se na nju primjenjuju samo opći propisi o obveznim odnosima što je rezultiralo nekvalitetno obavljenim poslom. Sukladno prijedlogu agencijske poslove može obavljati pravna i fizička osoba koja je registrirana za obavljanje te djelatnosti i ima licenciju za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, a za dobivanje licencije mora ispunjavati uvjet uvjet dobrog ugleda i biti stručno osposobljena za obavljanje navedenih poslova. Dalje se po prijedlogu izmjena i dopuna ovoga zakona, ovlašću jedinice lokalne samouprave da propisom kojim uređuju obavljanje autotaxi prijevoza na svom području utvrde cijenu takvoga prijevoza, te da istim propisom mogu utvrditi mjerila na temelju kojih će se odrediti broj autotaxi prijevoznika i ili vozila kojima se obavlja autotaxi prijevoz na njihovom području. Nadalje, utvrđuje se nadležnost Hrvatskih cesta za izdavanje dozvola stranim prijevoznicima za obavljanje izvanrednih prijevoza tereta u prometu na cestama Republike Hrvatske. Oslobađaju se obveze polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti autotaxi prijevoza one osobe koje do dana stupanja ovoga zakona na snagu imaju najmanje 5 godina radnog iskustva u obavljanju autotaxi prijevoza. Prolongira se rok polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti osoba koje su prema odredbama ranijeg propisa bile u obvezi navedeni ispit položiti do 10. lipnja 2010. Propisuju se prekršajne kazne za obavljanje agencijske djelatnosti bez licencije, a također se povećava iznos novčane kazne propisane za stranog prijevoznika koji prijevoz tereta u Republici Hrvatskoj obavlja bez dozvole, te povećanja donja i gornja novčane kazne prijevoznicima, fizičkim osobama i drugim fizičkim osobama zbog najtežih prekršaja propisanih zakonom u u prijevozu u cestovnom prometu. Klub HNS-a i HSU-a će podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala kolegice. I u ime kluba zastupnika SDP-a uvaženi kolega zastupnik Ivan Hanžek. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče. S obzirom da su moji prethodnici meni olakšali ovaj moj nastup jer su dali temu i sadržaj promjena, ja ću taj dio preskočiti, pa ću govoriti malo kritičnije o onom što smo mogli iskoristiti da ovom prilikom isto učinimo. Naime, pozdravljam nastojanje ministarstva da kroz P.Z.E. postupak ubrza određene promjene i bilo bi mi drago da kod drugih ministarstava i drugih problematika postupamo isto tako. Znači da sukladno onome što život donosi što brže reagiramo u promjenama ili dopunama zakona. S obzirom da će još u raspravi kolege Šprema biti nekih konkretnih primjedbi koliko mi je najavio, ja želim reći da problem taxi prijevoza nije toliko jednostavan i toliko jednoznačan kao što se mnogima čini. Naime, mi koji radimo u lokalnoj samoupravi znademo da se tu susrećemo sa dosta problema. Naime, to je sastavni dio u suštini javnog prijevoza. prijevoza. Broj vozila taxi prijevoznika u mnogim sredinama je nedostatan u odnosu na realne potrebe građana. S druge strane ekonomska isplativost povremenih taxi linija i taxi prijevoza je upitna i jasno da građani koji imaju sklonosti obavljati taxi djelatnost teško se mogu odlučiti investirati 20, 30 ili ili više tisuća eura u nabavku vozila kojim će zadovoljiti potrebe pojedinih građana i turista za taksi prijevozom. A da je izvjesnost angažiranja ili popunjenost kapaciteta dosta upitna. No, činjenica je da u današnjim vremenima, govorio sam to i na odboru pa ću i ovdje spomenuti, u današnjim vremenima mi se susrećemo sa jednim zaista velikim i realnim problemom. A to je da od izuzetno velikog broja prijevoznika, autobusera u našoj državi likvidacijom i propašću industrije koja je zapošljavala veliki broj radnika potreba za autobusnim prijevozom se sve više smanjuje. Danas su najveće borbe i bitke za prijevoz đaka odnosno učenika osnovnih i srednjih škola jer to su zapravo ostale jedine autobusne linije koje su garantirano popunjene i garantirano se može znati da će dnevno funkcionirati kroz 200-tinjak dana u godini. S druge strane građani imaju nadalje potrebu, bez obzira na enorman porast zadnjih desetak godina broja automobila u naših građana ipak postoje i staračka domaćinstva, postoje ljudi koji ne mogu sami svojim vozilom doći do doktora, do državne institucije, do suda. Znači, autobusni prijevoznici nalaze se u situaciji da održavaju liniju sa autobusima koji su prekapacitirani, predimenzionirani za današnje potrebe. Nabavka novih manjih vozila nije jeftina i nije jednostavna, ali i tome se mnogi prilagođavaju, prelaze na autobuse sa 20 do 25 putničkih sjedišta. No na pojedinim dionicama u mnogim našim županijama i to su preveliki autobusi i zbog puteva i cesta koje su od 2,5 m do 3 m širine, ali i zbog 8 do 10 putnika koje mogu odvesti na jednoj liniji i više ih neće biti. I šta se danas događa? Naime ne danas, mi već 10 godina imamo taj problem, ali je on sad izraženiji, da se pojavljuju autotaxi prijevoznici koji imaju registrirana vozila 8+1, pokupe ispred redovne autobusne linije na autobusnom stajalištu putnike. Autobusni prijevoznik odgovara za održavanje linije, pod kaznom je i sankcijom, a za ovog sa 8+1 nažalost nitko nije nadležan. Kad se obratite policiji policija veli mogu kontrolirati da li su vezani, dal ne razgovara vozač s mobitelom, dal je auto registriran, dal je tehnički ispravan. Inspektor cestovnog prometa izjavljuje da nema nadležnosti. Nitko nema nadležnosti, a ta djelatnost se sve više širi, barem na području Krapinsko-Zagorske županije koju dobro poznajemo, ali kolege isto i sa drugih područja o tome govore. I sad je situacija na oko složena, ali ja bih rekao morala bi biti jednostavna kao što smo čuli jučer ili prekjučer od ministra turizma i državnog inspektora glavnog, to je gubitak poreznih prihoda. Sve te djelatnosti moramo gledati kroz to da bježi državi, lokalnoj zajednici određeni prihod. Ne uplaćuje se PDV na karte odnosno na prijevoz, ne registrira se prijevoz, nema kontrole. Stoga smo mi na odboru predložili da se i ubaci promjena promjena jednu za koju svi znamo, da su uvedena prometna redarstva, da za kontrolu i provedbu ovih izmjena u zakonu ovlastimo prometna redarstva u općinama odnosno u gradovima gdje to postoji sada, ali postojat će više u budućnosti. I moj amandman koji malo teško prolazi, ali s obzirom da je prošlo ovo P.Z.E. onda i moja dva amandmana vjerujem da će proći, malo teško ali da će proći, da se u generalnim odredbama vozila koja obavljaju taxi službu navede da se za taxi prijevoz primjenjuju se vozila koja imaju 4+1 maksimalni kapacitet. I drugi koji se za linijski prijevoz, znači uvjetno rečeno autobusnim linijama može prijevoz obavljati i vozilima 8+1. Na taj način reguliramo, ne ograničavamo nego reguliramo odnose jer treba reći da u pojedinim općinama, neću ih spominjati, koje nemaju potrebe za taxi prijevozom se po različitim linijama registriraju taxi prijevoznici, a onda svoju djelatnost zapravo obavljaju na širem području županije ili nekoliko …/Govornik Pozivam ministarstvo i državnog tajnika, pokušat ćemo u konzultacijama koliko bude to moguće u ovih 24 sata, usuglasiti da takvi amandmani prođu ako već ne može se ići i na šire neke promjene koje bi trebalo obuhvatiti u zakonu kada bude kompletno došao da ne velim na reviziju i na promjene i izmjene. Hvala lijepo. Hvala, kolega Hanžeku. I prelazimo sada na pojedinačnu raspravu. Prijavio se uvaženi kolega zastupnik Boris Šprem. Izvolite, kolega. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Uvažene kolegice i kolege. Poštovani predstavnici ministarstva. Evo ja bih samo o jednom aspektu ovoga konačnoga prijedloga zakona govorio, a to je aspekt organiziranja i provođenja autotaxi prijevoza

autotaxi prijevoz obavlja se na temelju ovoga zakona i propisa koji u skladu s ovim zakonom donosi nadležno tijelo jedne ili više jedinica lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba. A nova formulacija: propisom iz stavka 1., dakle ovog kojeg sam pročitao, jedinice lokalne samouprave utvrđuju cijenu prijevoza, a mogu utvrditi mjerila na temelju kojih će odrediti broj autotaxi prijevoznika i vozila kojim se obavlja autotaxi prijevoz na njihovom području. Dakle, sasvim je jasno da je intencija ove promjene u tome da se ukine liberalizacija cijena tamo gdje je bilo i da ne bi bilo zabune za ubuduće jer ako se lokalnim jedinicama da to pravo onda se svakako mora utvrditi fiksna cijena. E sad ja ne bih sve ovo govorio da nisam i sam dobio pismo od Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 8. ožujka 2010. godine koje želi ukazati na pitanja o kojima sam govorio pa ističe da je ta agencija još 2005. godine formirala svoje stavove o ovom pitanju jer je izradila Analizu tržišta pružanja sluga taxi prijevoza i obavijestila o tome širu javnost pa je tako obavijestila vjerojatno i Ministarstvo prometa. U spomenutom izvješću Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja posebnu pozornost je obratila na pristup tržištu pružanja usluga taxi prijevoza i ulazu konkurencije u postojeću organizaciju i provođenje taxi prijevoza. Dva su osnovna cilja koje treba postići u obavljanju ne samo autotaxi prijevoza kada je riječ o obavljanju usluga za građane. Ali ovdje svakako to su kvaliteta i cijena. Dakle, treba poboljšati razinu usluge taxi prijevoza, ali treba paziti i na to da potrošači budu zadovoljni sa cijenom. Kako će potrošači biti zadovoljni sa cijenom ako im netko tu cijenu nameće, a nije određena tržištem. Pa tako agencija upozorava na svoje stavove iz 2005. a ponavlja ih velim od 2010. već sam spomenuo datum koji je u pitanju, pa kaže pristup tržištu pružanja usluga taxi prijevoza potrebno je izmijeniti, dakle izmijeniti ono što sad već imamo na na način da se osigura slobodniji pristup i djelovanja na tržištu svim poduzetnicima ako pružaju te usluge bez obzira na to je li riječ o obrtnicima ili trgovačkim društvima pod uvjetom da ispunjavaju sve propisane norme prilikom pružanja tih usluga radi zaštite kvalitete usluga i sigurnosti korisnika usluga. Drugo, formiranje cijena taxi usluge ne bi smjelo biti u nadležnosti udruge ili udruga a koje zastupaju interese davatelji usluga, a bez utjecaja udruga potrošača, odnosno građana koji su korisnici tih usluga. u nadležnosti udruga, sad će biti u nadležnosti nekog drugog koji će formirati cijene, pa bez obzira je li to bile i jedinice lokalnih zajednica. I treće. Nužno je sudjelovanje organiziranih potrošača pri odlučivanju u sustavu cijene pružanja usluga taxi prijevoza kao što je to i u slučaju određivanja cijena komunalnih usluga. I četvrto. Propisi o zaštiti tržišnog natjecanja u pravilu utvrđuju slobodno određivanje cijena robe ili usluge Dakle, ja bih ovdje želio ukazati na vjerojatno a ne moguće, nego vjerojatno suprotnost ove odredbe sa Ustavom. Ne bih volio da se to nađe na Ustavnom sudu i zato upozoravam na tu normu i postavljam naravno pitanje jer mi nije jasno iz obrazloženja. Nisam razabrao prave motive zbog čega se u kontekstu ovih svih izmjena postojećeg Zakona o prijevozu u cestovnom prometu mijenja i ova odredba i dovode se u pitanje postulati koje je odredila Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, a to je regulatorno tijelo koje je formirao

i vjerojatno će se moći tužiti ovo kako ste konstatirali. Naime, meni isto nije jasno sada u Dubrovniku konkretno imamo molbi gdje ljudi čekaju koncesiju jer oni imaju licencu. Međutim, ostavlja se sada mogućnost po ovom zakonu lokalnoj samoupravi da određuje broj. Međutim, odgovornost se znači stavlja na lokalnu samoupravu, a s druge strane država daje licencu i državni su inspektori. Lokalno imamo komunalne redare i događa se recimo u primorskim gradovima kada imate velike navale turista, imate ogroman broj taxista i tu razumijem ovu odredbu da bi se trebao smanjiti, odnosno odrediti određeni broj taxista. Ali onda dolazimo u koliziju stvarno da li je to protuustavno. Očekiva se zapravo, da li je moguće napraviti nekakve mjere koliko se prema broju stanovnika zapravo određivati ali da to bude zakonski, a ne da se to ostavlja odgovornost jedinicama lokalne samouprave jer oni dolaze zapravo na udar. Prema tome, ako je ovo javna usluga tada bi se ta javna usluga trebala dati sto posto lokalnoj samoupravi jer ipak je to recepcija grada, je li lokalna samouprava. Ali da taj inspektorat bude, da komunalni redari to mogu obavljati. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, kolega Šprem. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Nisam znao da će kolegica dati repliku, pa bih samo htio pojasniti možda nisam bio jasan. Dakle, ovdje se radi o javnom interesu, dakle interesu građana i taj interes treba zadovoljiti na jedan pravilan način, način da bude organiziran i da ne bude upitan pogotovo sa ustavno-pravnog stajališta. To pitanje nije jednostavno riješiti, ja se slažem ali istovremeno ukazuje na to da javni interes građana neće biti zadovoljen u buduće zato što naprosto se ubacuje bilo tko će određivati cijene, a ne tržište i jednostavno neće biti konkurencije. U tome je stvar. I onda će građani biti zakinuti jer se kvaliteta može osigurati u javnom interesu, jer se propisuju uvjeti od strane lokalnih zajednica, a cijene ako ti nametneš cijene onda nema konkurencije. Još kažeš broj koji je, ne znam, na broj stanovnika taj i taj broj, jednostavno konkurencije neće biti. Ja jednostavno na to upozoravam. Mislim da to nije dobro rješenje, da to nije europsko rješenje i mislim da će biti reakcije na to što ja bih volio da mi to svi skupa izbjegnemo. Hvala vam. Hvala lijepo. Iscrpili smo sve prijave za raspravu. Zaključno u ime predlagatelja Danijel Mileta, državni tajnik. Izvolite. Dakle, saborska zastupnica Petir, saborski zastupnik Šprem i saborski zastupnik Hanžek su se dotakli teme taxi prijevoza. Naime, ja ću sad svima odgovoriti, ali opisom vezano za taxi. Taxi prijevoz da ne bude zabune to je djelatnost gdje prijevoz putnika se obavlja osobnim automobilom koji uz sjedalo vozača ima 8 sjedala, ali je nužno da taxi prijevoznik na jednom mjestu pokupi sve putnike, a onda ih može odvesti na više mjesta. Dakle, u suprotnome kad bi taxi prijevoznik išao, vozio gradom i gdje hoće pokupio jednoga, pa kasnije na 50 m drugoga, za 100 m trećeg putnika on bi obavljao linijski prijevoz a to mu je zabranjeno. Dakle, to je zakonom definirano. On može pokupiti na jednome mjestu, a odvesti na nekoliko njih. Ovo što je saborski zastupnik Hanžek rekao to rade ljudi koji ne poštivaju zakon. Dakle, to rade ljudi koji ne poštivaju zakone. Tko njih kontrolira? Ako imaju licence i dozvole onda njih kontrolira nadležno ministarstvo kroz svoju inspekciju. Ako nemaju dozvole, njih ne može kontrolirati nadležno ministarstvo. dakle vezano za ove osam plus jedan. Jedna još druga stvar. Donekle ste vi u pravu što se tiče osam plus jedan, puno ih, pa mijenjaju autobuse i tako to. Ali to se ne može napraviti sad jednim rezom i reći evo od sutra više vozila osam plus jedan ne služe taxi prijevoz. To se na takav način ne može. To se s jednom možda dugoročnijom strategijom jer bi onda i u tom slučaju i ostavili ljude koji su investirali dakle u svoj posao, praktički bez radnoga mjesta. To je ovaj dio koji se odnosi na kolegu, odnosno pardon saborskog zastupnika Hanžeka, i ja se slažem s onom uvodnom analizom, dakle vi ste jako dobro dobro analizirali tržište gdje egzistiraju taksi usluge, ali ovaj dio evo koji se odnosi osam plus jedan to je naše mišljenje da iz, da se može riješiti ali kroz nekakav dugoročni period. A ovi koje se spominjalo, oni su suprotnosti sa zakonom. Nadalje, mislim da je saborska zastupnica Petir isto na tu temu bilo osam plus jedan. Čujte, da sam i vama dao odgovor onda za ovo. E sada saborski zastupnik Šprem, točno je, postoji mišljenje agencija, međutim mi smo se povodili sljedećem. Tendencija je ovih izmjena da lokalna samouprava ima što više prava na svom teritoriju u području taksi prijevoza, lokalna, smatramo da lokalna samouprava ozbiljno na specifičnosti najbolje poznaje svoj grad, najbolje poznaje potrebe građana. Lokalna samouprava također i omogućuje određene stvari taksi prijevoznicima Mi smatramo da lokalna samouprava neće djelovati, odnosno da će djelovati u maniri dobrog gospodara, da će djelovati onako kako bi građani bili što zadovoljniji. zašto smatramo da lokalna samouprava treba definirati, odnosno ograničiti, davati dozvole time donekle ograničiti eventualno i broj taksi vozila, odnosno na neki način utjecati na cijenu, dakle ovdje ne ovdje ne piše da ona, kaže to je ta cijena, nego ona može reći imamo maksimalnu cijenu, imamo minimalnu cijenu, nađite se unutar toga. Tendencija je da ta taksa i usluga bude održiva. Da ljudi koji uđu u taj posao, da oni znaju kad investiraju ogromna sredstva u to prijevozno sredstvo, dakle u automobil, da im neće se sutra pojaviti još njih stotinu, naravno hoće stotinu ako smatra lokalna samouprava da je potrebno toliko, ali manira dobroga gospodara to priječi. Dakle smatramo da je nekakav optimum koji treba postaviti lokalna samouprava upravo taj vidjeti koliko treba taksi vozila, i u nekim normalnim uvjetima postaviti njihovu cijenu. Naravno može se dogoditi i ekstrem kad ne bi lokalna samouprava imala tu nekakvu donekle kontrolu, ili da bude sugovornik dakle taksi prijevoznici i lokalna samouprava, trebaju biti zajednički djelovati i zajednički naći modus da svi budu zadovoljni. to je tendencija ovoga, nije tendencija da se nekoga ograniči. Koji normalni načelnik ili gradonačelnik ili prva osoba lokalne samouprave bi tako nešto radila. Dakle nama to nije na kraj pameti bilo. Kad bi tržište samo određivalo u smislu tržište samo kad bi, može se desiti …/Ne razumije se./…, može se desiti da netko uđe u taj posao i za mjesec dana propadne, onda računa zašto bi ulazio. Ostaje samo jedna grupa ljudi koja bi onda mogla tako i definirati i svoje cijene, ali sve na, ne na, odnosno sve u suprotnosti sa gradom, u suprotnosti sa željama građana. Ne znam da li sam bio dovoljno jasan, možda. Dakle liberalizacija tržišta ne znači bezvlađe, ne znači da ne postoje nekakva ograničenja. To nije liberalizacija tržišta. Svaka liberalizacija tržišta ima nekakva svoja ograničenja, da bi bila samo održiva. poanta nekakvih ograničenja je samo održivost kako taksi tržišta, tako i nekih ostalih tržišta gdje treba imati upliv bilo države u ovom slučaju, mi smatramo lokalne samouprave. lijepo. Imamo dva ispravka navoda, najprije kolega Hanžek. Pa ne znam da li kolega Mileta, možemo si titulirati sa kolegama, se zabunio, lapsus linguae, kad je rekao da se može kontrolirati samo one koji rade po propisu, odnosno koji imaju papire. Na žalost u našoj državi i građevinska inspekcija kontrolira samo one koji su prijavili gradilište i dobili građevinsku dozvolu, a evo sad čujem da ipak u turizmu će doći do promjena. Naime nisu sporne te intencije, ali je sporno da vam je osam plus On ih sve uzme na jednom mjestu, na ilegalnom taksi stajalištu, koje je javnosti poznato, ali inspekcije, policije i nitko drugi nije nadležan i velim mi to s time nemamo ništa, nađite nekog tko je za to odgovoran. Evo to je ispravak samo, mislim malo zloupotreba instituta, ali nisam imao drugog načina. Dobro. Primjereno za tu tablicu. I ispravak, kolega Šprem. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Dakle, gospodin državni tajnik MIleta je rekao da otprilike liberalizacija tržišta nije i ujedno i ograničenje. Ne mora bit, ali gledajte kad vi napišete što ste ovdje izravno napisali da će propisom se jedinice lokalne samouprave utvrditi cijena prijevoza, onda tu nema, će cijenu prijevoza, znači recimo cijena prijevoza u Gradu Zagrebu ne znam 50 kuna, za ovo 70 kuna, onda nema liberalizacije. Kakva je tu liberalizacija. Nema liberalizacije. Ja jednostavno to upozoravam. Pazi ja sam rekao da je to složeno pitanje, i sam sam u lokalnoj zajednici zagrebačkoj, i znam da su problemi veliki. Ali ovakvom formulacijom to jednostavno ne pokrivate, zato vas ja pozivam da prije nego se izglasa ovaj zakon da osmislite jednu drugu formulaciju i da podnesete amandman na taj prijedlog. Hvala. Koliko sam ja čuo tajnika on je rekao da ima mogućnosti od do, ona donja granica za održivost, a gornja granica zbog nemogućnosti zlouporabe monopolskog položaja. Da raščistimo to, jer to je vrlo značajno. Znamo da je Osijek, Zagreb, da su tu bili sporovi itd. Recite. mi smatramo da ova formulacija dozvoljava lokalnoj samoupravi da kaže minimalna cijena je ta, maksimalna cijena ta. Dakle to je ono što mi smatramo da ova formulacija zadovoljava. mi ne govorimo, mi smo možda u suprotnosti sad formalnopravnom, mi idejno šta se tiče toga, pretpostavljamo da nismo u suprotnosti, nego vi smatrate da formulacija definira cijenu, ne dozvoljava da lokalna samouprava kaže maksimalna cijena je ta, minimalna cijena je ta. Dobro. Hvala lijepo. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kada se za to steknu uvjeti.